Слава Україні! Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов: про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. За доброю традицією давайте розпочнемо роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати України, сьогодні 156 день відважної боротьби українського народу проти злочинів російської навали. Героїзм нашого війська назавжди ввійде в літопис історії. Тому я прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять героїв, захисників і захисниць, які пожертвували своїм життям заради суверенної, незалежної, європейської України. Будемо пам'ятати вічно. Вшануємо також пам'ять безневинних жертв російської агресії.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати України, сьогодні 29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Сили спеціальних операцій – одна з наймолодших та найсучасніших складових Збройних Сил України, військова еліта нашої держави, яка здатна виконувати найскладніші бойові завдання. Україна пишається своїми захисниками, які гідно та професійно захищають рідну землю від російського агресора. Від імені Верховної Ради України щиро дякуємо всім військовослужбовцям та ветеранам Сил спеціальних операцій за незламний бойовий дух, високий професіоналізм, зразкову та самовіддану службу на благо України. Бажаємо міцного здоров'я, родинного добробуту, наснаги, нових великих звершень в ім'я зміцнення обороноздатності нашої держави і, безумовно, якнайшвидшої перемоги над ворогом. Давайте оплесками привітаємо Сили спеціальних операцій з професійним святом.

Шановні колеги, одразу перед тим як розпочати, я хочу надати слово, надійшла заява від двох фракцій фракцій з заміною на виступ. Я хочу надати слово, 3 хвилини, Соломії Анатоліївні Бобровській. Будь ласка, Соломія Анатоліївна. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Пане спікер, ви сьогодні озвучили всі слова. Мені дуже приємно сьогодні вітати і дуже добре, що у нас сьогодні день засідання. Вчора ми бачили хлопців, які були нагородженні. Двоє з них власники шеврону, які в приналежності до Сил спеціальних операцій. І я горда тим, що маю відношення до резерву Сил спеціальних операцій, до сірого, сталевого берету. Мені приємно, що мої колеги, наші колеги: Роман Лозинський, Сергій Рудик, вони також гордо носять ці берети і гордо носять шеврони, і сьогодні служать в рядах і лавах Сил спеціальних операцій. Дуже часто ці імена хлопців і дівчат, які служать, ви їх не побачите і не почуєте. На жаль, дуже часто ви їх побачите лише в списках Мені би дуже хотілося, щоб держава максимально і повністю доклалася до того, щоб їхні сім'ї і особливо особи, які залучені сьогодні до виконання і проведення, в реалізації задач, які покладені на ССО, були захищені. І я би сьогодні хотіла звернутися в тому числі до Президента, тому що минає і наступає четвертий місяць з моменту прийняття законопроекту 7180, який допомагає в повній мірі реалізувати який був покладений нами, Верховною Радою України в розрізі законопроекту про національний спротив. Іде в першу чергу мова про виконання і роботу розвідувальних операцій і повноти виконання сил рух опору. Знаю, що мало хто з вас знає про цю діяльність і не треба знати про це більше. Але, шановні колеги, я би дуже просила, особливо фракцію більшості, особливо профільний комітет, довести ще раз до Офісу Президента, а також до Президента щодо підписання законопроекту, який дозволяє повністю реалізувати свій функціонал в розрізі руху опору. Окрім того, не можу не згадати про наступні речі. Сили Спеціальних операцій – це доволі, окрім того, що це елітні сили, це рід сил, це є також і суміжний. І дуже важко і тяжко виконувати свої оперативно-тактичні задачі без: без підтримки інших родів і видів сил. Я звертаюся до профільного комітету, які має повноваження особі і прослідковує моменти закупівель для тих чи інших родів сил, для виконання і можливості виконання особливих задач. Щоб ми не ходили по світу з протягнутою рукою, а могли забезпечити, чи це буде морський центр, чи це хлопці і дівчата, які виконують свої задачі глибоко в тилу, після чого заводи підпалюються випадково, після якихось цигарок І безперечно не можу не процитувати гасло моїх колег, другів, побратимів і посестер: "Іду на Ви". Моє прохання, завжди це був найелітніший інструмент, президентський інструмент, дати можливість в повній мірі роботі сьогодні для ССО. Слава Героям! Слава Україні! І дякую кожному і кожній хто сьогодні служить в лавах сталевих беретів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Дякуємо, Соломія Анатоліївна. Шановні колеги, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного. Я прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснувши зелену кнопку "За". Але нагадую, що при цьому треба користатися сенсорною кнопкою і утримувати їх обидві, до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові? Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до сигнального голосування. Шановні народні депутати, займіть свої місця, переходимо до сигнального голосування.

Друзі, дивіться, коли я зразу починаю голосувати це треба голосувати зеленою кнопочкою, щоб ми бачили кількість. Але право вибору воно право вибору, це ж таке, я не можу заперечити, але це свідчить про те, що або ми слухаємо один одного, або ні. Шановні колеги, йдемо далі. Перелік питань, який було попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано, але перед тим, як перейти до нього я надаю слово Олександру Сергійовичу. повідомляю про обрання головою депутатської групи партії "За майбутнє" у Верховній Раді України дев'ятого скликання народного депутата України Тараса Івановича Батенка. Вітаємо, Тарасе Івановичу. Я вважаю, що це правильна така традиція, що у нас ми повинні приводити відповідно до Регламенту, у нас мають бути голови, не співголови, спів співголови, а у всіх фракціях голови. Тому давайте все-таки слухати Регламент. Да, да, да, а не кивати головою, а слухати Регламент. Йдемо далі, шановні колеги. Переходимо до питання, 5371-П – це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19.07.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність" (реєстраційний номер 5371) від 13.04.2021 року. Я повідомлю, що відповідно до частини дев'ятої статті 48 Регламенту це питання розглядається за скороченою процедурою. Будь ласка, я надаю слово, автору проекту Постанови про скасування народному депутату України Волинцю Михайлу Яковичу. Будь ласка, Михайло Якович. Шановні колеги, сподіваюсь на вашу увагу, оскільки питання надзвичайно важливе і носить резонансний характер. липня було прийнято закон в Україні, закон в парламенті, який порушує глобально міжнародні норми і стандарти, Конституцію України і все, що тільки можна було порушити. В зв'язку із цим я та мій колега Михайло Цимбалюк підготували проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 19.07 про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього бізнесу, підприємств... підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність (реєстр. № 5371

щоб в Україні не приймалися такі закони. Байден Президент Сполучених Штатів Америки має намір захищати людей найманої праці в Україні і буде звертатися до влади. Ось у мене листи, які адресовані Президенту України, Прем'єр-міністру, спікеру парламенту і це три рази ці листи направлялися з тим, що в Україні в зв'язку з таким тоді ще законопроектом будуть порушені міжнародні норми і стандарти. Шановні колеги, я хочу нагадати і ви без мене добре знаєте, що рівень довіри від населення України до парламенту падає до нуля і так само парламент через недовіру до себе тягне владу так само в негативний рейтинг. Я вас дуже прошу уважно подивіться на цю ситуацію. Дякую. Я надаю коротко слово для результатів розгляду комітетом Кальченку Сергію Віталійовичу голові Комітету з питань Регламенту. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови 5371-П1, і прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми домовлялися, що виступають ініціатори – і ми голосуємо. Правильно? Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19.07.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність" (реєстраційний номер 5371 від 13.04.2021 року). Номер цього проекту Постанови 5371-П. Шановні колеги, прошу голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Дякую. Наступна блокуюча постанова – 5371-П1. Це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19.07.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність" (реєстраційний номер 5371 від 13.04.2021 року). Я нагадую, що відповідно до Регламенту, частини дев'ятої статті 48, це питання розглядається за скороченою процедурою та без голосування про включення до порядку денного пленарного засідання. Я запрошую автора цієї постанови – народного депутата Наливайченка Валентина Олександровича. Будь ласка, Валентин Олександрович. Шановний пане Голово! Шановні пані та панове! Дорогий народе України! Сьогодні ми пропонуємо, фракція "Батьківщина" і багато інших фракцій, скасувати рішення, яким людей праці позбавили прав працювати, заробляти і за це отримувати заробітну платню. Тут, на рідній землі, тут, під час війни проти Російської Федерації. А тепер головне, де ці люди праці зараз? Вони зараз на фронті. Включіть пряму трансляцію, покажіть на екрані бодай одного захисника, який підтримує скасування їх трудових прав. Включіть! Немає. Тому що вони на фронті чекають зовсім іншого: що ми посилимо їхні права, посилимо заробітні плати, а не будемо скасовувати і бити їм в спину. Скільки з них зараз віддало життя за Україну, ми дізнаємося найближчим часом. Але я точно знаю, що лідери профспілок пішли воювати разом з трудовими колективами. І я точно знаю, що у Верховній Раді має з'явитися залізна воля скасувати цю постанову і навпаки покращити трудові права українців – кожного захисника, кожної захисниці. Це і об'єднує Україну, це і об'єднує парламент – працювати і захищати наших захисників. Але тут і зараз

Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Ми переходимо до прийняття рішення по цій постанові щодо скасування рішення Верховної Ради. Тому я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19.07.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність" (реєстраційний номер 5371 від 13.04.2021 року). Номер цієї постанови 53…, цього проекту Постанови 5371-П1. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Дякую. Постанова не прийнята, відхилена. Йдемо далі. Шановні колеги, наступний 7605. Шановні народні депутати, до мене з листом, ось, звернулися керівники депутатських фракцій і груп щодо термінового розгляду проекту Закону, реєстраційний номер 7605, про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, також про необхідність невідкладного розгляду цього питання було зазначено на Погоджувальній раді депутатських фракцій і груп та узгоджено розглянути його без обговорення. Тому пропонується переходити до прийняття рішення. я насамперед ставлю питання на голосування, пропозицію про включення до порядку денного сесії проекту Закону, реєстраційний номер 7605, про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Шановні народні депутати, будь ласка, зараз приготуйтеся голосувати, бо далі ми будемо дуже інтенсивно голосувати, і ви просто зможете не встигнути добігти, і нам не вистачить, як завжди, один-два голоси. Ще раз, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії проекту Закону, реєстраційний номер 7605. Прошу народних депутатів голосувати.

За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, я одразу ставлю на голосування пропозицію про розгляд та прийняття рішення сьогодні щодо проекту закону (реєстраційний номер 7605) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

За-254 Рішення прийнято. Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону (реєстраційний номер 7605) про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Прошу народних депутатів голосувати. За-256 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому, з необхідними техніко-юридичними поправками,

Шановні колеги, одну хвилину. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, тому що у нас завжди, чомусь останнім часом, рішення Погоджувальної ради переглядаються за одну хвилину перед голосуванням. Це стає вже хронічною якоюсь, ну, незрозумілістю, Артур Володимирович, дякую.

Я перепрошую, в мене на руках лист, підписаний в тому числі і "Європейською солідарністю", про негайний розгляд. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановний Руслан Олексійович, чому змінилася думку? Тому що після дев'ятої ранку з'явився висновок ГНЕУ, де по пунктам розписано про те, що цей закон приймати не можна. Абсолютно не зрозуміло, що це таке і хто буде визначати переривання функцій діючого об'єкта, не зрозуміло роль РНБО в цій ситуації, передачу цього об'єкта, все не зрозуміло. Два пункти, щодо яких критичний, надто критичний висновок ГНЕУ. Тому ми утримаємося від голосування взагалі в цілому. І прошу всіх утриматись. Давайте... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Все, позиція фракції висловлена. Ви просто утримуєтесь, але це не означає, що ми не можемо ставити в цілому. Я правильно розумію? Тому, шановні колеги, Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Що ні? Ви тільки що сказали, що ви утримаєтесь просто.

Я правильно розумію, публічно ви відкликаєте підпис під цим листом? Ні, поясність мені, ви відкликаєте? Ви відкликаєте підпис? Відкликаєте. Просто це все, що треба знати про домовленості з вами. Дякую. Шановні колеги, я не можу тоді голосувати в цілому, єдине що я можу – скоротити строки. Але... Дякую.

Якби ви читали Регламент, ви б зрозуміли, що розгляд – це якраз розгляд у цій залі. Дякую. Шановні колеги, ну, єдине, що я тоді можу поставити, це скорочення строків, але... Кожен бере на совість те, що він бере. Шановні колеги, я ставлю пропозицію тоді скоротити наполовину строки по подачі поправок і пропозицій до другого читання по законопроекту 7605. Прошу народних депутатів голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. А це просто свідчить про рішення цієї такої... (Шум у залі) Я забув запитати вас, що мені говорити! Забув запитати у вас! Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект ми домовилися голосувати без обговорення – 0160. Це проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Якщо не змінилася думка, я тоді буду ставити голосування за основу і в цілому. Будь ласка, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер 0160). Прошу голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект 7594. Це проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з попереднього розгляду питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та в період збройної агресії Російської Федерації проти України. На Погоджувальній раді ми прийняли рішення прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками. Шановні колеги… Артур Володимирович, я не питав чи змінилося, я просто констатую рішення Погоджувальної ради. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з попереднього розгляду питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та в період збройної агресії Російської Федерації проти України (реєстраційний номер 7594). Прошу народних депутатів голосувати.

Йдемо далі. Наступний законопроект 7427. На Погоджувальній раді ми погодили, що одна поправка на врахування - "Батьківщина", виступ Соболєва - 3 хвилини, виступ Крулька - 3 хвилини, виступ Кучеренка - 3 хвилини. Після цього Дмитро Разумков - 2 хвилини і одна правка на підтвердження. Шановні колеги, я дуже прошу не розходитися, це газовий закон, тому треба якось нам розуміти чи підтримуємо, чи не підтримуємо. Я запрошую голову комітету. Я почну… Поправка на врахування від "Батьківщини". Хто там планує? Кучеренко Олексій Юрійович, будь ласка. Дякую. Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановні колеги, дуже прошу хвилинку уваги, це надскладний закон, він, дійсно, сьогодні рятує всіх нас, країну через Нафтогаз, тому що, дійсно, нам треба гарантувати, що там будуть гроші і буде газ у нас, бо інакше не буде тепла, не буде нічого. Але, що я пропоную? В цей час на період воєнний дій дати Кабміну право призначати та знімати наглядову раду без конкурсів, тобто на відповідальність Кабміну. Бо на сьогодні рада не сформована і те, що вчора ми побачили на нараді, на жаль, хаос в управлінні. Ніхто ні за що не відповідає. Я пропоную дати Кабміну право і обов'язки відповідати за ситуацію з НАК "Нафтогазом" Правка 23…

Шановні колеги, будь ласка, поки позиція комітету по поправці 2389 авторства Кучеренка. Шановні колеги, поправка 2389 авторства народного депутата Кучеренка. Комітет її відхилив. Автор наполягає на врахуванні. Ставлю поправку 2389 на голосування, прошу голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Дякую, Олексій Юрійович. Будь ласка, 3 хвилини – Соболєв, потім 3 хвилини – Крулько, потім 3 хвилини – Кучеренко. Після цього 2 хвилини – Разумков і потім ще будуть деякі поправки на підтвердження, і потім голосуємо закон. Будь ласка,

уряду України, окремо Міністерству фінансів проаналізувати загальну ситуацію, що відбувається на ринку газу. Три ключові питання, які фактично ми визначили і змогли встановити, але, я думаю, подальшу роботу зробить тимчасова слідча комісія. Питання номер один. Так які ж реальні потреби газу на цей сезон? На жаль, розбіжності, які подає Кабінет Міністрів в потребах, НАК "Нафтогаз" і які встановили, під час розгляду, народні депутати України, які наполягали на своїх правках, дозволяє стверджувати, що розбіжності складають майже три з половиною мільярда кубічних метрів газу. Це фактично ті розбіжності, які сягають при нинішній ціні на газ, шалених коштів, які потребуються для того, щоб сплатити і викупити необхідний об'єм газу. Друге. Мабуть ви пам'ятаєте, як в найкращий сезон для закупівлі газу, близько 2 мільярдів доларів, які були в наявності у НАК "Нафтогаз", ці кошти не були використані на закупівлю газу. Вони були використані на будь-які інші потреби, що привело до значних і важких втрат, втрат, які ми отримали в попередньому газовому сезоні. Зараз ситуація не краща, саме тому всі правки, на яких наполягала фракція "Батьківщина" і наші колеги, звелись до трьох ключових норм. Перше – це об'єм газу. Друге – це аудит, який повинен в реальному часі встановлювати потреби держави, потреби комерційних підприємств і без сумніву потреби населення в газі. І третє – це видобуток газу. На жаль, можна констатувати, що не лише війна і російська агресія, загарбання частини території України і її тимчасова окупація, привели до зниження об'ємів видобутку газу. І саме тому ті чотири ключові правки, які підтримав комітет, на наш погляд, дадуть можливість, разом з нашим рішенням щодо утворення тимчасової спеціальної комісії, чітко встановити ті об'єми, які необхідні. Щомісячно аналізувати в онлайн-режимі, що відбувається з поставками і використанням газу, і це дасть можливість фактично ввійти в цей сезон готовим...

Шановні народні депутати, шкода, що зараз нас не слухають українці і не бачать по телебаченню, щоби цю дискусію вони могли почути. Ми зараз розглядаємо надзвичайно важливий законопроект, не тільки з точки зору того, як країна проживе опалювальний сезон і чи будуть забезпечені теплом всі домівки і українські підприємства в умовах війни, а в першу чергу, щоб ми розуміли, яка сума коштів планувалася виділити в одні руки НАК "Нафтогазу" для того, щоби НАК "Нафтогаз" міг нібито закупити газ, імпортний газ, для забезпечення опалювального сезону. В первісному законопроекті 264 мільярди пропонувалося виділити для НАК "Нафтогазу" в одні руки. Що це означає з точки зору цифр? А це половина всього державного бюджету на друге півріччя цього року. Просто, щоб ми розуміли масштаби, на, які в умовах війни, для когось війна, а для когось рідна мати. Жодного аналізу не було проведено щодо балансу газу, жодного. Жодного аналізу не проведено, а скільки реально Україні в цих умовах потрібно додатково закупити газу. А, можливо, його і не треба закупляти? Тому що ми розуміємо, що велика частина підприємств не працює через війну. Ми розуміємо, що величезна кількість міст взагалі залишаться без опалювального сезону, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, просто зруйновані російськими агресивними атаками. І виходить, що газу власного видобутку мало би в повній мірі вистачити Україні для того, щоби пройти опалювальний сезон і не потрібно нічого закупляти, а ці кошти можна було би спрямувати на ті потреби, які зараз є першочерговими для країни. Це підтримка оборони, це забезпечення Збройних Сил України, це підвищення матеріального забезпечення українських пенсіонерів, вчителів, лікарів, тобто всіх тих, які сьогодні дійсно потребують допомоги держави. Так замість того, щоби провести будь-який аналіз – нічого не було зроблено, просто зі стелі намалювали цифри і подали це у вигляді законопроекту. І зверніть увагу, шановні колеги, що команда "Батьківщини", Юлія Тимошенко, провівши просто невеличкою командою аналіз, 63 мільярди гривень нам вдалося знайти як мінімум зайвих у цьому законопроекті і бюджетний комітет підтримав нашу пропозицію. Таким чином ми змогли ці кошти зекономити для державного бюджету. Я вважаю, що такі законопроекти не мають попадати в сесійну залу після серйозного аналізу, як це відбулося цього разу. І ми не будемо голосувати за цей законопроект. Дякую, Іван Іванович. Слово надається Олексію Юрійовичу Кучеренку, три хвилини. Після цього Дмитро Олександрович Разумков, дві хвилини. І потім ми голосуємо три поправки на підтвердження, і голосуємо закон в цілому. Тому прошу народних депутатів запросити на робочі місця. А я надаю слово Олексію Юрійовичу Кучеренку Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановний пане головуючий, голова комітету, ну, це дійсно треба визнавати, що це один з трьох дуже нетривіальних законів. Вони ідуть трійкою і мають сенс тільки в пакеті з трьох законів, бо там підуть далі зміни до Податкового кодексу, ми окремо обговоримо, і зміни до бюджету. Що стосується цього закону, я хочу, по-перше, незважаючи на палкі, гарячі дискусії, подякувати членам комітету, голові комітету, який, на жаль, мене зараз не чує, але я повторю, голові комітету пану Герусу подякувати за те, що нарешті почули певні пропозиції на позбавлення цього закону вад, які були закладені в першу версію. Ми там знесли разом з колегами абсолютно кричущі норми про конфіскацію майна комунальних громад. Ми встановили мораторій на ціну на газ для теплокомуненерго, що гарантує не тільки непідвищення тарифів на тепло, але і гарантує те, що на них не будуть вішатися боргові зобов'язання, за які потім будуть місцеві громади розраховуватися. Ми зняли проблему з ОСББ, складну проблему в стосунках ОСББ з НАК "Нафтогазом". Ми нарешті вирішуємо проблему аудиту повноцінного, не тільки НАК "Нафтогазу", але і всіх його дочірніх компаній, а це дуже важливо, бо саме там зараз зникають величезні гроші. Ми зобов'язуємо уряд і Міністерство енергетики надати нам протягом 10 днів повноцінний баланс газу для того, щоб ми могли перевірити всі розрахунки. Однак звертаю вашу увагу, пане Андрію. Пане Андрію, дуже прошу вас, бо я і дякував вам тільки що, і комітету, але звертаю вашу увагу, і нашу всіх, що цей закон все рівно не вирішує того хаосу на ринку газу, який у нас спостерігався останні роки. Він носить аварійний, а не системний характер. І якщо… Ми не будемо його підтримувати із-за його несистемності, але і не будемо перешкоджати вам брати відповідальність за ситуацію в газовій сфері. Але фракція "Батьківщина" наполягає на тому, що одразу все рівно нам треба негайно повернутися разом в цій тимчасовій спеціальній комісії, яку ми тільки що проголосували, розробити, проаналізувати всі проблеми і питання на енергетичних ринках України і негайно їх виправляти, щоб перейти від режиму аварійного рятування компаній до режиму нормальної, спокійної, планової роботи в енергетичній та комунальній сфері. Дякую за увагу. Дякую. Я надаю слово народному депутата Разумкову, 2 хвилини на виступ. І після цього, колеги, ми переходимо до голосування двох поправок на підтвердження. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. І потім голосуємо за закон в цілому. Дмитро Олександрович, будь ласка. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, питання сьогодні навіть не в тій сумі, яка обговорюється. Питання в тому, що цих грошей немає в бюджеті, і мова йде про можливі кредити, які будуть взяті. До чого призводять кредити в "Нафтогазі", ми вже побачили: компанія стала банкрутом, компанія отримала дефолт, а дефолт отримав український бюджет. Щодо неефективного менеджменту, ми багато і я, колеги з "розумної політики" про це говорили. І наслідки такої роботи ми сьогодні бачимо: саме завдяки і нашій позиції пан Вітренко не зміг стати міністром. Сьогодні ми продовжуємо датувати компанію, яка витрачає гроші не на закупівлю газу, а на закупівлю броньованих джипів для себе, на яких розсікає по Полтаві. І багато інших речей, про які сьогодні можна говорити. Я дуже хочу сподіватися, що те, що знову дорожні правки з'явилися у пов'язаному законі, не повпливають на народних депутатів, які ще три дні тому розповідали, що вони ніколи не будуть голосувати за цей закон. Подивимось у залі, подивимось, на кого дороги впливають, і газ є повітрям, яке дає можливість їм далі існувати в політиці. Або принципова позиція залишається принциповою без зміни бюджету і без виділення додаткових ресурсів на політичну діяльність. Дуже не хочеться, щоб знову на українському газі і на українських громадянах хтось заробляв. Дякую. Дякую. Будь ласка, Шановні колеги, ми завершили обговорення, хто мав виступити. Я надаю слово народній депутатці Констанкевич. Вона поставить дві поправки на підтвердження. Я правильно розумію? Будь ласка. Народні депутати займіть свої місця. Шановний пане Голово, я прошу поставити на підтвердження правку 2390, оскільки вона не відповідає предмету відання енергетичного комітету. Дякую. Вона врахована комітетом, але я надаю слово голові комітету для виступу. Будь ласка, 2390, Андрій Михайлович. 10:53:18 ГЕРУС А.М. Ця правка дійсно передбачає зміни до Господарського кодексу, який є предметом відання комітету з питань економічної політики. Я проінформував голову цього комітету, але мені наполягав перший заступник голови комітету з партії "Батьківщина". І в рамках компромісу ця правка була підтримана комітетом. Тому ми все-таки хочемо, щоб законопроект був прийнятий, тому ми шукали компромісу. Шановні колеги, поправка 2390 авторства народного депутата Кучеренка, народна депутатка Констанкевич ставить її на підтвердження. Комітет цю поправку врахував. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Поправка залишається підтриманою. Будь ласка, народна депутатка Констанкевич, наступна поправка. 10:54:20 КОНСТАНКЕВИЧ І.М. І друга правка 2394, яка стосується тієї ж ситуації. Прошу поставити на підтвердження і не голосувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, та сама ситуація, поправка 2394 авторства Олексія Юрійовича Кучеренка. Комітет її теж врахував, я думаю, аргументація та сама. Тому я ставлю на підтвердження поправку 2394. Прошу голосувати.

За-284 Поправка підтримана. Шановні колеги, прошу залишатися на місцях. Я ставлю пропозицію прийняти в повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення (реєстраційний номер 7427). Прошу народних депутатів голосувати.

За-260 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Дякую, колеги. Прошу не розходитись. Одразу наступний законопроект, у нас там по цьому законопроекту тільки дві хвилини виступ Олексія Юрійовича Кучеренка і ми переходимо до голосування. Будь ласка, 7428, проект Закону про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення. Кучеренко, дві хвилини, будь ласка. Шановні колеги, це другий закон… Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Це другий закон з цього пакету, який, на превеликий жаль, не витримує ніякої критики, бо він по суті виводить НАК "Нафтогаз" з-під дії податкового законодавства і дає йому "зелену" вулицю для того, щоб, власне кажучи, шалений прибуток, який там може виникнути в результаті фінансування з державного бюджету, щоб він далі використовувався безконтрольно. З іншого боку, враховуючи попередні критичні адреси, виступити з боку деяких депутатів, які забули, що вони в першому читанні підтримували, до речі, цей законопроект, просто пам'ять коротка, я можу сказати одне. Якщо буде забезпечений пильний парламентський контроль за НАК "Нафтогазом", за фінансовим станом НАК "Нафтогазу", а це можна зробити в декілька способів. Це і через тимчасову слідчу комісію яку ви створили, нагадаю, яку очолює мій колега Крулько. Це і через створення наглядової ради, наполягаю, що уряд має відповідати за НАК "Нафтогаз" і за його фінансовий стан. Це і завдяки аудиту, державному аудиту, який за наполяганням фракції "Батьківщина" було цей пункт включений в попередній закон, проти якого виступали деякі депутати. Так ось саме державний аудит дасть нам з вами відповіді чи правильно використовуються кошти НАК "Нафтогаза", чи знов вони зникають в тій чорній дірі. І останнє. Друзі, НАК "Нафтогаз" це монополія, це державна монополія, вона може врятувати країну, але вона може стати і вкрай небезпечною для країни, якщо її не контролювати. Дочуйтеся до цього. Дякую. Дякую, Олексій Юрійович. Шановні колеги, прошу не розходитись, в нас ще Ніна Петрівна поставить п'ять поправок, з них три власних, і наскільки я зрозумів, на врахування, і дві поправки на підтвердження. Чи може я помиляюсь? Ніна Петрівна, одразу номери тільки називайте.

все було би добре, і ми могли би щось спокійно говорити якби ви не безкінечно розширювали функції і діапазон дії Закону 1639. Цим ви створюєте абсолютно безпрецедентну ситуації в країні, коли всі споживачі послуг природного газу, тепла перестануть платити. Ви провокуєте зараз нову хвилю неплатежів, при тому, не знаю, навіть в яких розмірах. Закривши заборгованість по грудень 2020 року, треба було перестати жити і працювати тільки лобістськими якимись своїми обіцянками і покриттям різниці в оплаті за рахунок таких компенсацій. Зараз ситуація для країни стає просто загрозливою. Ми працювали додатково по проекту із менеджментом НАК "Нафтогазу" Шановні колеги, 17 поправка. Позиція комітету. Вона відхилена. 10:59:54 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, Ніна Петрівна. Ми справді обговорювали на чотирьох робочих групах. Це технічна пропозиція, якщо ми говоримо про 17 правку, а не про суть законопроекту, де податкова і Мінфін вважають, що вона просто ускладнює в адмініструванні і просили її не приймати. Тому ми не підтримали на комітеті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я ставлю 17 поправку Ніни Петрівни Южаніної. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Ніна Петрівна, наступна, номер називайте одразу. 29 поправка. Я чому так почала говорити про все? Тому що розумію, що все рівно не підтримають поправки, хоча я могла би пояснити конкретно по 17-й. Так от, працюючи нещодавно, два дні назад, з менеджментом, ми розібрали всіх суб'єктів, які будуть задіяні в ланцюгу компенсації і щодо ПДВ в 17 поправці, і щодо коригування по доходу, який буде оподатковуватися. Дії зараз визначені в законі неправильні. Можуть бути різні ситуації і вони не враховані цими законами. Тобто у нас будуть суб'єкти, які мають зараз збитки, і ми їм дозволяємо компенсацію не включати в оподаткований дохід, тобто ми їх робимо ще більш збитковими і все це за рахунок державних коштів. Я просила би точно підтримати 29 поправку. Вона стосується невключення в дохід компенсації, отриманої суб'єктом господарювання по ланцюгу по різниці на газ. Колеги, ми розглядаємо зараз виключно технічний законопроект. І так, як ви прийняли попередній, 260 голосів, то відповідно і зараз, незважаючи на те, що деякі аргументи, можливо, і мають суть, але зараз вже потрібно підтримувати цей законопроект у такій редакції, як він є, в тому числі залишаючи оцю проводку по податку на прибуток. Тому комітет не підтримав правку 29 Ніни Петрівни Южаніної. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярославе Івановичу. Шановні колеги, 29 поправка Ніни Петрівни Южаніної. Вона комітетом відхилена. Прошу, будь ласка, голосувати.

За-92 Рішення не прийнято. Ніно Петрівно, і завершальна ваша поправка на врахування. Будь ласка. 11:02:26 ЮЖАНІНА Н.П. У мене дві поправки на врахування 18-а і 43-я. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, чекайте, чекайте, бо мені сказали три у вас. Якщо все, то тоді одну секундочку. Далі ще хтось буде ставити свої поправки на врахування? Ніхто. Тепер переходимо на поправки на підтвердження. Ніно Петрівно, у вас, я так розумію, три поправки на підтвердження чи дві? Дві. Будь ласка, номери? У мене 18 і 43. Правильно?

зацікавлених людей розібратися в подробицях. І це є нашою проблемою величезною. Бо якраз попередні заліки, які проводилися за рахунок Нафтогазу... Ви пам'ятаєте цю схему, де ви всі кричали, що за рахунок 10 мільярдів ми заплатимо Так от зараз у цій поправці буде, в 43-й, правда, якраз залік оцієї оплати, яку використали вже на шахтарів в оплату податку на прибуток на сьогодні НАК "Нафтогаз". Тому думайте. І технічних поправок у законах податкових, у змінах до Податкового кодексу просто не буває, їх не існує. А 18 поправка стосується газу 14… позиція комітету, будь ласка. 18 правка дуже проста. У 2014-2015 роках Російська Федерація поставила газ на окуповані території і тому не було підписано митної декларації. І це про цей спірний газ, яким ми точно не маємо оплачувати для окупованих територій і відповідно ми просто вирішуємо проблему, яка тягнеться з 2014-2015 років. Мінфін підтримав, Кабмін підтримав і ми на комітеті без обговорення теж підтримали. Дякую. Прошу підтримати цю правку зараз. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. 18 поправка народного депутата Железняка, вона ставиться на підтвердження Ніною Петрівною Южаніною. Комітет наполягає на тому, щоб вона залишилася врахованою. Тому прошу народних депутатів голосувати за поправку 18-у.

цей газ єдиного контракту, який поставлявся в той час з Російської Федерації. І ми домовилися з НАКом, що насправді це десь в комітеті якраз була втрачена ця деталь, яка є дуже суттєвою для того, щоб дозволити розмитнити той газ без плати митних платежів під нуль митних платежів. Це по-перше. 43 поправка якраз стосується цієї схеми, яку я вам тільки що показала. Так от ці 10,3 мільярда, які нібито тоді отримали в бюджет, а насправді Нафтогаз отримав всі достатні ресурси для того, щоб зробити прогонку. Зараз ми хочемо дати можливість використати 6 мільярдів переплати НАК "Нафтогаз" в рахунок платежів сьогодні, а не два роки назад. Тобто, ви розумієте, пам'ятаєте мою фразу, я говорила, що НАК буде збитковий, не буде ніяких цих коштів в державному бюджеті. Позиція комітету коротко. 11:06:25 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, дуже коротко. НАК в 2020 році зробив переплату – це правда. Але тоді, коли ми приймали закон, ми думали, що він використає цю переплату в 2020-му, Так сталося, що вона залишилась, там є ще якась сума – менша ніж 6 мільярдів, і ми просто прибираємо це обмеження, вони і так судяться. Знову ж таки була підтримка на комітеті, ну, і це правильно зробити. Тому прошу підтримати цю правку. Дякую. Шановні колеги, ще раз 43 поправка авторства народного депутата Железняка Ярослава Івановича. В свою чергу народна депутатка Южаніна ставить… Вона комітетом врахована. В свою чергу народна депутатка Южаніна ставить її на підтвердження, тому я ставлю на голосування 43 поправку. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, я перепрошую. У нас ще дві поправки від народного депутата Дубінського теж на підтвердження, і після цього ми голосуємо за закон в цілому. Прошу народних депутатів не розходитись. Олександр Дубінський, будь ласка. Шановні колеги, в нас у законопроектах про газ якимось дивним чином з'явилися поправки, які стосуються "зеленої" енергетики. Отак у нас завжди виходить. Ми обговорюємо дуже важливі речі, необхідні для проходження опалювального сезону, а потім бац і "зелена" енергетика знову, яка і так у нас має дуже великі преференції. Значить дві правки: 11-а та 24-а надають переваги "зеленій" енергетиці. Я ще раз нагадую, що мети законопроекту 7428 вони не стосуються, але надають можливість компаніям "зеленої" енергетики сплачувати податки так званим касовим методом, тобто тільки коли вони отримують дохід від держави. А вони у нас, як ви знаєте, отримують найвищу плату за кіловат електроенергії, яка у вісім разів вища ніж плата, яку отримує, наприклад, Енергоатом від енергоринку, але сплачують податок тільки після того, як їм перераховуються кошти. Я не знаю жодних бізнесів, які в України отримують таку підтримку від Верховної Ради, Кабінету Міністрів як "зелена" енергетика. Я прошу ці правки не підтримувати. Я правильно розумію, мова іде про 11-у та 24-у, так. Будь ласка, позиція комітету. Ці поправки враховані частково, будь ласка. 11:08:47 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Те, що вони не стосуються газу – 100 відсотків. Але давайте говорити на відміну від багатьох комітетів, ми про це одразу попередили коли розглядали. В чому проблема? У нас зараз розбомблено багато теплових станцій і зараз "зелена" енергетика, вона балансує ці потужності. Тому, за наполяганням в тому числі і ваших колег, була внесена ця правка, яку підтримав Мінфін і знову ж таки, вони сплатять податки, просто коли вони постачають, а коли з ними розраховуються.

багато іноземних якраз виробників "зеленої" енергетики, ніяким чином не пов'язаних з національними. Тому прошу підтримати позицію комітету і підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді я одразу почергово їх буду ставити. Чи не будемо ставити? Ви наполягаєте, щоб ставити? Наполягаєте. Шановні колеги, 11 поправка народного депутата Марусяка, вона врахована комітетом частково, народний депутат Дубінський ставить на підтвердження таке рішення комітету. Тому я ставлю цю враховану частково поправку 11 Марусяка на підтвердження, комітет просить, щоб вона була підтверджена. Прошу голосувати. За-254 Правка залишається врахованою частково. І 24 поправка, теж народного депутата Марусяка, та сама ситуація, вона врахована частково. Народний депутат Дубінський просить, щоб цю поправку, як вона була врахована частково, поставити на підтвердження. Комітет просить залишити в тій редакції, в тому врахуванні, яке він зробив, тому прошу голосувати, 24 поправка. Прошу голосувати.

За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення (реєстраційний номер законопроекту 7428-2). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-247 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. І, завершальний цієї трійки, законопроект 7329. Ми на Погоджувальній раді домовились, що буде: 3 хвилини Кучеренко виступи, 3 хвилини Цимбалюк, 3 хвилини Кириленко, і після цього Железняк поставить дві поправки на підтвердження, і після цього голосуємо. Прошу далеко не розходитись. Будь ласка, а на трибуну запрошую Гевка Володимира Леонідовича, від комітету. Будь ласка, 3 хвилини, Кучеренко. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, це третій акорд в цьому концерті, зміни до бюджету. І я, з одного боку, дуже задоволений, так само, як і вся наша фракція, що завдяки ініціативі лідера "Батьківщини", пані Тимошенко, цієї фракції, бюджетний комітет дослухався до нашої пропозиції, до нашого листа, який ми спрямували. І прямо сходу, з першої спроби підтримав нашу пропозицію, урізати на 63 мільярди цю шалену суму, 264 мільярди, яку передбачалося закачати в НАК "Нафтогаз України". Яка природа цієї суми? Дві складові: перше – за нашої ініціативи і неодноразові звернення до уряду, в ході розгляду законопроекту, уряд таки прийняв Постанову про покладання спеціальних обов'язків на "Нафтогаз" для постачання газу для теплокомуненерго. Тобто "Нафтогаз" не по 100 гривень, не по імпортному паритету буде поставляти газ і вимагати компенсації з бюджету, а буде поставляти по 7,42 і так велика ціна, і це дозволить не підвищувати тариф, і це наша і ніякої дотації з бюджету йому не потрібно. Вартість цього питання – 24 мільярди гривень. Друге. Простий аналіз, який провели наші фахівці, показав, що у фінансовому плані НАК "Нафтогазу", затвердженому урядом на 2022 рік, вже закладено 111 мільярдів, це уряд затвердив, на жаль, 111 мільярдів дотацій з бюджету на закупівлю газу. Безумовно, постає питання: а як же так, що Мінфін подав обґрунтування на 150 мільярдів? Ми звернули увагу колег на цю цифру і ще додатково колеги погодилися, заощадили 39 мільярдів гривень бюджету. І того, вже так навскид, за наполяганням "Батьківщини" і лідера її Тимошенко, 63 мільярди, колеги з бюджетного комітету, ми разом з вами знайшли і заощадили для бюджету, які треба перерозподілити в першу чергу на потреби Збройних Сил України, на ПВО, бо найкраща підготовка до опалювального сезону – це протиракетна оборона, захищати інфраструктурні проєкти, запам'ятайте це. Безумовно, треба допомогти і регіонам, містам і ОТГ готуватися до зими, аварійні запаси робити і так далі. Вони знають що робити, були би гроші. Ось така ситуація...

Я хочу вашу увагу звернути на те, що як інколи прості безневинні голосування міняють долі цілих галузей, сфер, регіонів і навіть всієї держави. Може, всі пригадуєте що відбулося за ратифікацією Харківських угод або диктаторських законів 2014 року. Пригадується тому, що 10 років тому відбулося в цьому залі голосування, яке радикально поміняло відношення до України. Раптом з якогось дива в зал був внесений законопроект, яким пробачалися платежі в бюджет для однієї дуже ситої, багатої компанії на суму 24 мільярди гривень під надуманим предлогом якихось боргів: комунальних господарств, споживачів і так дальше. Як виявилось після, це були борги самим собі любимим. Друзі, шум-гам в залі, блокування, скандал. Рішення пройшло, і чи не вперше тоді Україну міжнародні партнери запідозрили в чомусь нечистому. Вибачте, саме тоді нас назвали корумпованою країною, на превеликий жаль. МВФ зупинив співробітництво, Світовий банк відмовив в кредиті стендбай. Діра в бюджеті – 3 мільярди. Президент тодішній і Прем'єр мчаться в білокам'яну, падають, як кажуть, на коліна перед очільником Кремля і просять 3 мільярди. З барського плеча він дає, але ставить одну умову: ніякої асоціації з Європейським Союзом. Друзі, а далі був Вільнюс, а далі був Майдан, а далі історія перед нашими очима. На превеликий жаль, дежавю, сьогоднішнє голосування, безневинне, за 265 мільярдів - сума в 10 разів більша. Руслане Олексійовичу, жодного представника уряду! Голосується бюджет національний, половина другого півріччя. Прем'єр неодноразово заявляє, що саме головне – оборона. Де тут оборона? Чому він не вийде на трибуну, не спростує те, що сказала Тимошенко з трибуни: 10 факторів, 10 аргументів, по яких не можна приймати? Ніхто не спростував. Хотілось би почути міністра оборони. Позавчора опубліковано, скільки нам не вистачає для переходу в контрнаступ. Це ж теж гроші. Де міністр соціальної політики? Чи всі питання вирішені поранених бійців, наших героїв? Чи сім'ї загиблих героїв. Чи всі проблеми вирішені переселенців? Де міністр закордонних справ, який повинен сказати - це міжнародна допомога, - чи погоджуються міжнародні партнери левову частку спрямувати саме сюди, а не на оборону? Руслане Олексійовичу, зараз буде відповідальне голосування, за яке потім будемо нести відповідальність ми. Уряд сором'язливо не прийшов. Як себе почуватимуть ті, хто натисне кнопку в період війни? Дякую. Дякую. Будь ласка. Шановні колеги, я прошу запросити народних депутатів до зали. А зараз я надаю Михайлу Михайловичу Цимбалюку слово, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". У продовження виступу Івана Кириленка, прикро, але Верховна Рада втрачає суб'єктність. Якого уряду? Навіть пан Вітренко не прийшли, а розглядаються важливі три законопроекти. Уряд став просто механізмом легалізації тих оборудок, які проводить проводить уряд, і в даному випадку Нафтогаз України. Я вітаю, сьогодні позитивний день, бо рішення щодо створення ТСК. Я бажаю, щоб нарешті ця Тимчасова слідча комісія Верховної Ради допомогла дати українському суспільству відповідь: а яка ж все-таки ціна газу українського добування, за якою викуповує її Нафтогаз України? Щоб нарешті ми почули відповідь, як і все українське суспільство, чи буде аудит цієї компанії і де поділись гроші, ті, про які називали в тому числі і правоохоронці. Можливо, нарешті буде розсекречено результати розслідування кримінального провадження, яке веде Служба безпеки з цього приводу. І ми надіємося на позицію нового Генерального прокурора і в цьому питанні. Може, нарешті тимчасова слідча комісія, якщо її тоді допустять, дасть відповідь у результаті аналізу: а що ж було і привело до тих помилок, що ми в останній майже день липня розглядаємо такі важливі питання? Де ж вони були весною, коли говорили, що газ закуповується? Я думаю, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради і її шанований голова нарешті дадуть відповідь і тут, у сесійній залі, чи потрібна НАК "Нафтогаз України". Це надбудова, яка не добуває, бо добуває Укргазвидобування і приватні структури, не транспортує або транспортує Укртрансгаз і не розподіляє, бо зараз облгазами управляє Чорноморнафтогаз. Є питання, шановні колеги, а всі решта справді живуть, щоб тільки дали гроші, жодної відповідальності, як і попереднього керівника пана Коболєва, так і теперішнього члена тієї ж колись команди, а зараз нібито конкурента. Команда "Батьківщини" не буде голосувати і за цей третій горе-законопроект, а зима спитає всіх тих, які готувались або імітували. Дякую. Шановні колеги, виступили всі, хто бажав вже. Далі у мене є дві поправки на врахування від Совсун і дві поправки на підтвердження від Железняка, і переходимо до голосування за закон в цілому. Спочатку ми ставимо поправки на врахування. Будь ласка, народна депутатка Совсун. Доброго дня, шановні колеги. Я прошу поставити на врахування дві мої поправки: 1395 та 1437 і уважно послухати, про що ці дві правки. Тільки що в залі проголосувала більшість народних депутатів за те, аби виділити понад 250 мільярдів для того, які треба ще позичити, знайти десь і закупити газ на на ринках Європейського Союзу. Моя поправка пропонує зробити дещо інше. Вона пропонує виділити гроші на те, аби скоротити споживання газу. Колеги, це те, що зараз робить Європа, це ті кроки, які нам необхідно робити. І я дуже прошу вас не забувати про те, що зима буде дуже тяжкою і ймовірність того, що ми зможемо закупити і знайти гроші на те, аби закупити весь необхідний газ, є вкрай низькою, а натомість скорочення споживання – це вимога часу, це те, що, повторюсь, робить Європейський Союз, це те, що рекомендує Міжнародна енергетична агенція, і це те, що так само повинна робити Україна. І мені дуже прикро, що зараз ми взагалі про це… Дякую. Тому зараз дві поправки Совсун: 1395 і 1437 на врахування, правильно? Позиція комітету. на жаль, автором не було надано достатніх пояснень і розрахунків щодо реалістичності надходжень джерел покриття запропонованих додаткових видатків. Тому комітетом дана поправка була відхилена. Шановні колеги, я ставлю поправку 1395, народної депутати Совсун, на врахування. Вона комітетом була відхилена. Але народна депутатка хоче, щоб була врахована. Я ставлю поправку 1395. Прошу голосувати.

Ви не наполягаєте на голосуванні? Дякую. Не наполягає на голосуванні. Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця в залі, зараз буде дві поправки на підтвердження і потім голосуємо закон в цілому. Поправки 1381, 1455. Наскільки я розумію, я надаю слово Ярославу Івановичу Железняку. 11:25:00 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, якщо ви йшли до Верховної Ради, ви, напевно, побачили обмінники в яких цифра за долар, мінімальна, була 41. Це в тому числі через те, що 240 мільярдів надрукував вже Нацбанк. І буде далі друкувати, тому що ми займаємося дуже часто популізмом. Оця правка, 1381, вона говорить про те, що Нацбанк не тільки буде далі друкувати гроші, а віддавати якраз свій дохід за ці цінні папери. По-перше, треба вивчити чим відрізняється прибуток від доходу. По-друге, достатньо цинічно в закон, яким ми просимо гроші у міжнародників, всувати правку, яка порушує наші зобов'язання перед міжнародниками. По-третє, якщо ви замислитесь, які будуть наслідки, наприклад, докапіталізація Нацбанку, то ми зробимо гірше. Тому я прошу, в тому числі, я думаю, що це позиція уряду, не підтримати цю правку і відправити її в утиль. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка позиція комітету, будь ласка. Комітетом була розглянута ця правка, яка дає можливість кошти від надходжень від НБУ зразу спрямовувати в державний бюджет не чекаючи кінця року і потім робити перерозподіл цих коштів. Комітетом вона була підтримана. Дякую. Шановні колеги, поправка 1381 народного депутата Кузнєцова. Вона підтримана комітетом. Водночас народний депутат Железняк просить поставити цю поправку на підтвердження в залі. Шановні колеги, я ставлю поправку 1381 на підтвердження. Прошу голосувати.

За-146 Рішення не прийнято. Поправка вважається відхиленою. Наступна поправка 1455. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович. 11:26:58 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, ця поправка про дороги. Я не знаю, яким чином дороги пов'язані з газом, але знаю, як їх полюбляють особливо деякі особи в бюджетному комітеті. Ми з вами проголосували, що всі залишки коштів під час війни можуть йти на військові заходи, мобілізаційні, фінансування ТрО, будівництво житла для переселенців, закупівля бронежилетів. Так ось, в останню мить якимось чином дивним листом у нас деякі колеги з бюджетного комітету хочуть вставити, щоб ці гроші йшли знову на дороги. У мене дежавю, теж саме було з ковідним фондом. Пам'ятаєте, чим це завершилось? Я не знаю, як ми будемо потім пояснювати навіть не те, що своїм виборцям, просто самі собі, яким чином гроші, які йдуть зараз на армію і ТрО, ми відправляємо на дороги. Прошу цю правку відхилити і не позоритись так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету, будь ласка. В даній поправці йде мова про кошти спеціальних фондів громад, які вони могли би витрачати на ремонт доріг. Так як зараз було дійсно заблоковано використання цих коштів, цією поправкою ми даємо можливість місцевим громадам, які бачать, що в них, наприклад, є перевиконання своїх бюджетів і є потреба відремонтувати критичні дороги, які там громаді потрібно зробити, вони таким чином зможуть ці кошти туди зараз спрямувати. Тому комітет підтримав цю поправку. Шановні колеги, поправка 1455 авторства Арістова і Крулька. Вона комітетом була підтримана. Водночас народний депутат Железняк він просить поставити її на підтвердження. Позицію обох, і комітету, і Железняка, ви почули. Тому я ставлю поправку 1455 на підтвердження. Прошу голосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Поправка не врахована. Переходимо до прийняття рішення в цілому. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення) (реєстраційний номер законопроекту 7429). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-255 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Наступний законопроект, який ми погодили, 6067 і всі альтернативні з ним. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-249 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися: два – за, два – проти і голосуємо. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Зокрема враховані правки народного депутата Стефанчука щодо гіг-контрактів, які вже діють в нашому законодавстві. Законопроект в цілому направлений на реформу Державної служби зайнятості і посилення страхових функцій, які сьогодні використовуються в фонді безробіття, до складу якого входить Державна служба зайнятості. Зокрема законопроектом пропонується змінити умови тривалості і розміри виплат допомоги по безробіттю. Запровадити фінансування громадських робіт за рахунок коштів органів місцевого самоврядування та скасування тимчасових робіт як таких, що не сприяють мотивації до праці. Також пропонується визначити конкретний перелік соціальних послуг у сфері зайнятості, що включають інформаційні послуги, консультаційні. І також до соціальних послуг суб'єктам ринку праці будуть надаватися в порядку, затвердженому Державною службою зайнятості, виключно наступними особами: кар'єрними радниками, спеціалізованими кар'єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцем. фактично законопроект впроваджує реформу Державної служби зайнятості, де професійні, фахові люди будуть надавати консультації щодо працевлаштування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Іонова Марія. Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, важливий законопроект, в ньому є багато цікавих і правильних норм, але, на жаль, в ньому є і норми, які не підтримуються профспілками, а саме

стажу. Збільшується шкала страхового стажу для обчислення розміру допомоги по безробіттю, зменшуючи чинні розміри такої допомоги на 5-10 Зменшується виплата допомоги по безробіттю протягом другої половини строку її тривалості виплати. Так, якщо на сьогодні розмір виплати протягом року залежить виключно від страхового стажу, то пропонується першу половину строку тривалості виплати допомоги виплачувати її на рівні 100 відсотків, другу – лише в розмірі 50 відсотків, що фактично в два рази зменшує допомогу, яка є сьогодні. Погіршуються умови для призначення допомоги по безробіттю осіб, звільнених за угодою сторін. Нині таким особам допомога по безробіттю виплачується з 1-го дня після реєстрації, а пропонується прирівнювати за умовами до осіб, які звільнилися за власним бажанням, і виплачувати допомогу лише з 31-го календарного дня. Таким чином, друзі, тут є звуження соціальних прав громадян. Я розумію, як сьогодні складно всім, але громадянам сьогодні, напевно, найскладніше. І враховуючи ситуацію як багато людей сьогодні втрачають роботу, як багато людей сьогодні потребують підтримки, наша фракція вважає, що неправильно голосувати такий законопроект в такому вигляді. Тож закликаємо вас не підтримувати його, а законопроект доробити. Дякую. Будь ласка, народний депутат Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, президія, шановні колеги. Як сказала вже голова комітету, ми розглядали на засіданні своєму і варіант, який запропонував уряд, і в тому числі декілька альтернативних. Те, що запропонував уряд, не можна сьогодні ухвалювати, тому що ним передбачено дуже жорстка економія коштів Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття за рахунок самих застрахованих осіб. Через те ми вважаємо, що цього не можна допустити. Чинними нормами, те, що діє зараз, стаття 22 Закону 1533 передбачено, що загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, протягом 2 років. А проектом пропонується зменшити тривалість виплати допомоги по безробіттю з 360 до до 180, 210, 240, 300 і 330 календарних днів, залежно від наявності у особи тривалого стажу роботи. При цьому 360 календарних днів передбачається лише для тих, в кого є 30 і більше років страхового стажу. Так ось, змінами до статті 23 збільшується тривалість страхового стажу для обчислення допомоги по безробіттю, що тягне за собою зменшення такого розміру.

протягом наступних 90 – 80, у подальшому 70. То проектом пропонується першу половину строку тривалості по безробіттю 100, а в подальшому 50, що зменшує суми виплати. Не можна погіршувати соціальний стан працівників. Дякую. Будь ласка, у нас завершальний виступ, Нестор Іванович Шуфрич. І я прошу запросити народних депутатів до зали, бо після цього ми голосуємо цей законопроект. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний пане Голово, це якраз ой випадок, коли треба менше говорити, а швидше голосувати. Прошу поставити питання на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович. Тому я прошу запросити народних депутатів до зали. Шановні колеги! А, ще 1 хвилина Железняк, будь ласка. Железняк 1 хвилина, а народних депутатів запрошую до зали. Будь ласка, Ярослав Іванович. 11:38:07 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, це позитивний і нормальний законопроект. Давайте скажемо відверто, у нас класно працює зараз Держзайнятості, я особисто стикався по маріупольцям як вони відпрацьовують. У нас точно зараз збільшується кількість безробітних, але по цифрам ви їх не побачите, тому що їм швидко знаходять роботу. І цей законопроект він якраз спрямований на дві прості речі. Перше – це змінити неефективне квотування і давати роботодавцям в тому числі і компенсацію. І це нормально, ми не маємо займатися радянщиною і маємо підтримати підприємців. І логічно про це всі просять. І, друге, це підходи до працевлаштування. І взагалі видача цього пособия по безробіттю, теж нормально. Теж це те, про що просять люди. Тому що давайте, чесно, визначимось, ми там за комунізм, чи все-таки капіталізм. І, якщо за капіталізм і за підприємців, і за робітників, то точно не треба підтримувати його до до першого читання щонайменше. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, ми переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету, прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, в тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці, (реєстраційний номер 6067). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-244 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання по законопроекту 6067. Прошу народних депутатів голосувати.

За-237 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект 7595 – це проект Постанови про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-291 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. 11:41:29 ГОЛОВУЮЧИЙ. На трибуну від авторів Постанови запрошується народний депутат України Голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Шановні колеги, я хочу нагадати вам той день, коли в цей зал було внесено ось цей прапор і маленькі прапорці стоять тепер на ваших місцях. Це не просто велика честь, якій ми аплодували, це велика відповідальність Верховної Ради України. І тому ми впродовж цього періоду пропрацювали з усіма колегами з тим, щоб ми почали налагоджувати діяльність Верховної Ради для того, щоб євроінтеграційні закони як наші зобов'язання приймалися в стінах Верховної Ради якомога швидше. І першим кроком щодо підняття якості і підняття швидкості прийняття цих законів є ця Постанова. Вона пропрацьована з усіма фракціями і групами. Вона має велику кількість підписантів. Вона пропрацьована з європейським комітетом... з Комітетом з європейської інтеграції, вона пропрацьована з науковцями і з іншими партнерами. Це перший крок, за якими будуть іти зміни до Регламенту, які дадуть можливість підняти рівень якості законопроектів, які будуть розглядатися щодо європейської інтеграції, а також пришвидшити їх у разі нагальності прийняття. Я прошу вас підтримати цю Постанову. Я прошу вас підтримати рух парламенту на шляху до євроінтеграції. Я прошу вас зробити все, щоб ми до кінця цього року відкрили відкриті і чесні перемовини щодо надання повноцінного членства Україні в Європейському Союзі. І я переконаний, що парламент справиться з цією роботою з честю, тому що я вірю в парламент, народ вірить в парламент і ми всі віримо в парламент. Дякую. Слава Україні! Дякуємо, Руслан Олексійович. Запрошую для співдоповіді голову Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванну Орестівну Климпуш-Цинцадзе, Шановний пане Голово, шановні колеги, Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на своєму крайньому засіданні розглянув цей проект Постанови про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. прийняти зазначений проект постанови в цілому з урахуванням пропозицій комітету, з техніко-юридичними правками. І ці пропозиції комітету були погоджені, дійсно, з авторами і ініціаторами цієї постанови. Хочу наголосити на тому, що в Європейському Союзі немає якихось однакових для всіх правил чи уніфікованого підходу до того, яким чином здійснювати процес адаптації національного законодавства до Європейського Союзу. І кожна країна, безумовно, вибудовувала свій механізм адаптації в залежності від політичних, економічних і соціальних своїх особливостей. Цю постанову автори розробили з метою вдосконалення окремих аспектів законодавчої процедури з метою створення оптимальних механізмів опрацювання законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу. І вони передбачають додаткові пропозиції, які мають міститися, і додаткові вимоги, які мають міститися з кожним законопроектом, який буде спрямований на європейську інтеграцію. Я сподіваюся, що це, дійсно, буде першим кроком,

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Шановні колеги, мені дуже незручно, коли я чую від політиків, які всіляко намагаються почепити собі ордени за те, що ми десь інтегруємося до Європейського Союзу, бо колись були прийняті якісь декларації, якісь певні рішення. Я нагадаю, саме у 2014 році громадяни України, вийшовши на Майдан, одразу почали чітко вказувати тоді діючій владі, що український народ хоче негайно приєднатися до європейської сім'ї народів, до цивілізації. Там, де панують права людини, там, де людина в центрі уваги в усіх її рухах. А потім одразу пішли інші рухи. Міські голови, які очолювали тоді міста, чітко провели сесії, де ухвалили ряд рішень. Це був парад по всіх майже містах України – підняти прапор Європи, адже прапор Європи, так зафіксований в протоколі, прапор Європейського Союзу підняти у своїх містах. Це зробили безліч міст. І натомість центральні органи влади почали говорити про те, що негайно голови тоді адміністрацій повинні звернутися до судів і скасувати це рішення. Зараз український парламент історично повинен інтегрувати все законодавство до Європейського Союзу. Але на жаль, ми бачимо ряд законів у цій же сесійній залі, наприклад, таких як учора ми ухвалювали Закон про приватизацію під час війни. Ми повинні з вами йти чітко в ногу з Європейським Союзом, і більше того, потім наше завдання – інтегрувати весь український народ до імплементації цих законів. Дякую за увагу. Героям слава! Слово надається народному депутату Княжицькому Миколі Леонідовичу, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, я дійсно дуже рада від імені "Європейської солідарності", що нарешті ми в цьому залі переходимо до ухвалення рішень, які мали би привести нашу роботу реальної роботи по виконанню наших міжнародно-правових зобов'язань в рамках європейської інтеграції. Разом з тим я хотіла би нагадати вам, що саме цей парламент дев'ятого скликання починав свою роботу з того, що хотів взагалі ліквідувати Комітет з європейської інтеграції і, на жаль, у первинному проекті постанови, яку ми зараз розглядаємо, була також спроба, якщо не применшити, то принаймні розмити роль профільного Комітету з європейської інтеграції через заснування підкомітетів з європейської інтеграції в усіх секторальних комітетах. Колеги, така практика не використовувалася ніде, в жодній країні, яка пройшла шлях від кандидатства до членства, і, на жаль, я не переконана, що ця практика буде працювати і в нашому парламенті. Нам потрібне, дійсно, залучення всіх секторальних комітетів, але через залучення і через додаткові навчання, напевно, всіх парламентарів для розуміння того, що передбачають наші зобов'язання. Я рада, що нам вдалося дійти згоди з ініціаторами, з авторами проекту постанови і хоча б трохи вдосконалити той механізм, який сьогодні пропонується цією постановою, в такому вигляді. І з пропозиціями профільного комітету, нашого комітету, ми будемо підтримувати цю постанову. Але наступний крок – це зміни до Регламенту, до них треба підійти чесно. І ще нам треба розробити загальнонаціональний механізм по євроінтеграції і дати додаткові зобов'язання, додаткові… необхідність встановлення спроможності як парламенту, так і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую до слова Суто Чолоєвича Мамояна, депутатська група "Платформа за життя і мир".

Я, мабуть, був одним із найбільших європесимістів в цій залі не тому, що я не хотів, а тому, що я точно знав, що нам туди дорога дуже довга і я би сказав, і не дуже відкрита. Але зараз ситуація достеменно змінилася, ми отримали історичний шанс стати членами Євросоюзу. Ми маємо якомога швидше прийняти ті закони, які виписані під час надання нам кандидатства до Євросоюзу. Тому закликаю всіх менше про це говорити, а швидше розробити закони і проголосувати їх. Дякую за увагу.

Ми підтримуємо, що потрібно не лише постановами, а змінами до законів, власне, активізовувати євроінтеграцію. Однією з перших таких змін може бути, і це не становить великої проблеми, надати профільному Комітету з питань євроінтеграції додаткових повноважень оцінювати законопроекти і перед другим читанням, тому що, на жаль, переважна більшість шкурних моментів влізає якраз в цей момент, і вони суттєво порушують наші євроінтеграційні прагнення, ну там перекидки на дороги і тому подібне. Тому величезне прохання, сьогодні підтримавши постанову не опускати руки, а оперативно підтримати, я сподіваюся, розроблений вже комітетом профільним, надання додаткових повноважень Комітету з питань євроінтеграції. Дякую. Дякую. Будь ласка, завершальний виступ я надаю народній депутатці Мезенцевій Марії Сергіївні. І після цього голосуємо. Будь ласка, Марія. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, буквально хвилинка вашої уваги. Після цієї постанови нічого нового в принципі не відбувається, вона намагається сконцентрувати вашу роботу в профільних комітетах на грудень місяць, і на спільний результат. Я розкрию вам секрет. За останніми перемовинами з нашими європейськими партнерами вже під кінець цього року ми можемо офіційно розпочати перемовини щодо повноцінного членства в ЄС. Це буде залежати від кожного з нас. Немає більш важливого і менш важливого комітету. Але я хочу закликати вас для того, щоб ті колеги, які ще не афілійовані до комітетів, а такі в нас є, їх більше 5, долучилися саме до євроінтеграційного комітету. У нас 9 колег, які опрацьовують більше відсотків всіх законодавчих ініціатив. Моя улюблена проста фраза для українців - це про воду, яку ми п'ємо, повітря, яким ми дихаємо, діти, які будуть харчуватися нормальним дитячим харчуванням, газ, який буде текти по нашим трубам, Дякую. Дякую, Марія Сергіївна. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (реєстраційний номер проекту 7595). Готові голосувати? Прошу голосувати. Ну, я ж називав. За-297 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Ідемо далі. Наступний законопроект 7598. Це проект Постанови проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України (реєстраційний номер 7598). Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії.

За-291 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-257 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народну депутатку України, заступницю Голови Верховної Ради України Олену Костянтинівну Кондратюк. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Насправді надзвичайно важливий проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій, інституцій, урядів, асамблей, національних парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Окупувавши окремі території України, держава-агресор Російська Федерація також прагне змінити їх правовий статус шляхом проведення псевдореферендумів, грубо порушуючи в такий спосіб міжнародне право, насамперед це право і повагу до суверенітету, територіальної цілісності України. Про підготовку до організації псевдореферендумів свідчать численні повідомлення в українських засобах масової інформації, в міжнародних засобах медіа і також дані національної розвідки та наших партнерів, а саме: агресор готує ґрунт для анексії наших територій, змінити їх правовий статус і таким чином потім приєднати якби до Російської Федерації. Перед нами дійсно стоїть дуже нова загроза – це повторення фактично кримського сценарію країною-агресором Російською Федерацією. Кремлівські маріонетки, колаборанти, покидьки, які фактично здають наших патріотів на окупованих територіях тимчасово, обмежують українське телебачення, інтернет, примушують українців отримувати російські паспорти, створюють фільтраційні табори. Ми цією постановою хочемо констатувати, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не можуть і не будуть визнані жодною країною цивілізованого світу, міжнародними організаціями та державою України. І в жодному разі не визнаватиме жодна країна легітимність таких референдумів та їх наслідків. Ми також просимо сприяти кримінальному і правовому переслідуванню осіб колаборантів, які… Дякую, Олена Костівна. Я запрошую до співдоповіді заступницю голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліну Леонідівну Загоруйко. Будь ласка, Аліна Леонідівна. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Дезінформація, інсинуація, шантаж, нігілізм, аморальність, загарбництво і смерть - саме такими словами ми можемо визначити екзистенційну сутність Російської Федерації, яка в період з 1991 року брала участь приблизно у 15 війнах. Але ми віримо, що війна проти України буде останньою для цієї терористичної держави. Колеги, ми сьогодні пропонуємо вам проект постанови, Звернення до провідних міжнародних організацій, урядів і парламентів світу. Основні наші заклики: об'єднати зусилля міжнародної спільноти для утвердження цілісності та недоторканності територій України в межах її міжнародно визнаних кордонів; застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти державу-агресора - Російську Федерацію та її вище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків; не визнавати легітимність будь-яких форм народного волевиявлення; посилити міжнародний, політичний та економічний тиск на Російську Федерацію; сприяти кримінально-правову переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного характеру, публічно закликали до їх проведення. Окремо хочу наголосити, що як в минулому сторіччі нацистська Німеччина, так і сьогодні в наші дні путінська Росія хоче силою захопити та відчужити наші території. Для цього ворог збирається використати такий формат, який в цивілізованому світі навіть близько не схожий на референдум, саме тому ми називаємо це псевдореферендумом. Цей захід буде організовано під дулами автоматів та під камери… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Аліна Леонідівна. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього проекту постанови важливого дуже.

Шановні колеги, в 2014 році Путін задумав проект "Новоросія", куди планував включити 11 регіонів України. Героїчна українська армія з 2014 року зламала цей сценарій. І саме вона зберігає територіальну цілісність і суверенітет України. Але, очевидно, що світ, який тоді, скажемо прямо, закрив очі на фактичну анексію Криму, пообіцявши тільки ніколи не визнавати цієї анексії, але співпрацюючи з країною-агресором, сьогодні має зробити дуже рішучі рішучі і жорсткі висновки щодо своїх вчорашніх помилок, та і ми маємо їх зробити. Я хочу нагадати, що ця зала прийняла Закон про колабораціонізм тільки з початком повномасштабного вторгнення. І насправді я хочу нагадати цій залі, що так само ДБР і прокуратура дуже часто "кошмарили" опозицію замість того, щоб знаходити зрадників, колаборантів і прямих агентів Кремля, які сиділи і в цій Так само сьогодні дуже принципово, що ми розглядаємо цю постанову в день ССО, тому що ті, хто тихо прийшов, тихо пішов, 100 відсотків стануть нашим Моссадом і знищать всю русню, всіх колаборантів, коли б то не трапилося. А сьогодні наша команда ще хоче вшанувати пам'ять Гліба Бабіча, великої людини, великого українця, поета цієї війни: "Все буде – чи тут, чи десь. Бо доля – вона строката. А світ вміщається весь на дні рюкзака солдата". Мені дуже прикро, що в цій залі, як і по телеканалу "Рада", як і в єдиному марафоні так рідко звучать імена справжніх справжніх героїв. Глібе, дякуємо тобі. Дякую. Прошу сідати.

Шановні колеги, ми всі з вами прекрасно розуміємо, що той захід, який вони називають референдумом, ми звичайно констатуємо псевдореферендум, буде відбуватися під дулами автоматів, під камери пропагандистів "руського миру" задля того, аби вкотре згодувати гарну картинку картинку для росіян. Але ми, разом з тим, переконані, що жодна цивілізована демократична країна світу ніколи не визнає результати таких псевдореферендумів. Комітет, коли обговорював дану інформацію, прийняв рішення ми паралельно звернулися до Служби безпеки України, до ДБР звернулися. Для того, аби вони розслідували всі справи пов'язані з проведенням псевдореферендумів і застосували 111 з позначкою 1, 111 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, аби всі люди причетні до цих злодіянь, були притягнуті до відповідальності. Окремо ми мусимо звернутися до людей, які сьогодні знаходяться під окупацією. Не думайте, що про вас забули, за вами обов'язково повернуться Херсон, і Маріуполь, і Донецьк, і Луганськ будуть Україною. Дякую. Шановні колеги, після цього Нестор Іванович Шуфрич, але я знаю, що він може дуже скоротити свій виступ, тому прошу запросити народних депутатів до зали з тим, щоб після цього… І після цього Тарас Іванович Батенко, і після цього Юлія Леонідівна Клименко. А Рахманін буде, перепрошую, Рахманін буде. І хто там? Я не бачу. Добре. 12:05:42 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Держава-терорист Російська Федерація планує організувати на українських землях псевдореферендуми, і Україна це вже проходила, коли жодні норми міжнародного права не дотримуються, коли будь-яке народне волевиявлення є фейковим, тому що його насправді не існує, коли захоплюються чужі території. Вони планують цей референдум призначити на 11 вересня. Дуже символічна дата, коли терористи намагалися атакувати демократію в Зараз держава-терорист намагається робити те саме. І такі дати Путін обирає не випадково, для нього вони є дуже символічними, і він вже давно змирився з своєю долею терориста номер один у світі, який мусить бути знищений. Знищений на полі бою і понести повну ту відповідальність за ті всі злочини, які вчиняються на території України. Я так розумію, що в цьому народному, так званому, волевиявленні, дуже хочуть взяти участь Збройні Сили України, які не дадуть провести жодних псевдореферендумів, а всі українські території: Херсонщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, Крим будуть деокуповані і повернуті в територіальну цілісність України. Цього бажає весь демократичний світ і цього бажає Україна. І це обов'язково станеться, бо за нами правда. А всім тим колаборантам, які зараз зливають списки виборців, реєстр виборців, які будуть цьому сприяти, на них чекатиме кримінальна відповідальність і вони мають про це знати і чітко розуміти, що за кожну дію, за кожен злочинний акт обов'язково відповідальність настане. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цю Постанову, і ми не маємо допустити жодних референдумів на нашій території...

Ще у нас три особи по одній хвилині і голосуємо. Будь ласка, Тарас Іванович Батенко, партія "За майбутнє". Будь ласка. 12:08:16 БАТЕНКО Т.І. 11 вересня 2001 року був здійснений терористичний акт щодо двох веж близнюків Нью-Йорку у Всесвітньому торговому центрі. Російська Федерація хоче повторити на чужій території ще один здійснивши терористичний акт, і анексувати території. Держава-терорист на своїй території в себе що не проводила – це теж псевдореферендуми: що вибори, що референдуми, вони є псевдореферендуми. Тому з огляду на те, що у нас немає багато часу, я хочу сказати, що невизнання... невизнанню має передувати недопущення проведення псевдореферендумів. Тому сьогодні в день сил спеціального призначення, спеціальних операцій України, які займаються спеціальними операціями в тилу ворона і найскладнішими операціями, в тому числі і на чужій території, ми повинні довести і показати, що остання колоніальна імперія в Росії буде розвалена. Дякую. Слава Україні!

Шановні колеги, хай мене бог простить, ну ця війна була потрібна хоча б для того, щоб всі, хто мають клепку в голові, нарешті переконалися чим страшна Росія. Росія у цій війні показала свою звірячу пику всім, хто має очі. Біда Росії в тому, що вона уже навіть не приховує, що вона відмовляє нам в праві на існування. Вона хоче за нас вирішувати: де нам жити, якому богу молитися. Так зване звільнення призводить до домовин і руйнації будинків. Росія жахливо катує наших полонених. І користуюсь нагодою, я би хотів попросити колег. Вшанувати пам'ять сьогоднішніх загиблих наших бійців Маріупольського гарнізону, які загинули в Оленівці на окупованій території.

Всім відомо, що я з тих територій саме, де починалися ці референдуми. І ми повинні говорити зараз не тільки за те, що не відбудуться або відбудуться референдуми, а покарати тих, кого повідпускали з-під варти, і покарати тих, хто відпускав хто відпускав з-під варти негідників, які проводили референдуми в Луганській, Донецькій областях та в Криму. Покарати тих, через кого пролилася кров, перша кров. Було сотні людей вбито практично на тих територіях, мільйони трагедій. Сьогодні діти позалишалися сиротами, люди бідкаються по всіх країнах світу. Повідправляти тих, кого повідпускали з-під варти, в міжнародний розшук, розшукати, знайти, приволокти сюди, в країну, і засудити як зрадників держави, ті, які вбивали мирне населення і через яких почалася війна. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України (реєстраційний номер проекту 7598). Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. Наступна постанова, яку ми розглянемо, - це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 7599). Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Ні, в нас написано – з обговоренням, Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою Прошу голосувати. Виступлять тільки ті, хто хоче, давайте так. Давайте, будь ласка, голосуємо. За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, записуємося одразу: два – за, два – проти, будь ласка. Але записуйтесь ті, хто хоче виступати, і після цього переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів не розходитися, тому що голосування буде швидким, я сподіваюсь. Прошу, запишіться.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, якщо в цьому проекті постанови був тільки розподіл нових депутатів по парламентських комітетах, то звичайно, ми б підтримали це. На жаль, там є також і обрання нового голови комітету. І при всій повазі ми вважаємо, що це має бути окреме рішення. І тому ми, звичайно, за це голосувати не зможемо. Але користуючись можливістю, я хотів би підняти якраз тему, чому сьогодні, от як сказав пан шановний Голова Верховної Ради, що от занесли прапор Європейського Союзу, і ми маємо всі ставати дійсно на ці рейки. То скажіть мені, в якому Європейському парламенті ви побачите, що фактично опозиція позбавлена будь-яких посад в парламенті і можливості впливати на роботу тих чи інших комітетів? Де ви побачите Європейський парламент, в якому регламентний комітет, бюджетний комітет, свобода слова не знаходиться в руках опозиції. Де ви побачите це? Ви ніде такого не побачите. І тому я закликаю вас, ще раз повторю, комітети, які мають бути по всіх європейських нормах комітетами для контролю з боку опозиції, тим більше, що сьогодні під час війни ми фактично всі об'єдналися. Але нам потрібно, дійсно, демонструвати ці стандарти. І, ще раз повторюсь, бюджет, антикорупційна політика, Комітет з питань Регламенту, свобода слова це ті комітети, які природно мають бути під контролем опозиції для того, щоби завтра кожен з вас, і я зараз звертаюся до влади, зміг відповісти на будь-які закиди будь-кого з будь-якої країни світу, відповідаючи, що все під контролем опозиції, бо так працює демократія в усьому світі. На жаль, ми знову бачимо: кадрове призначення, як немає фракційної приналежності "Слуга народу", то до побачення. ласка, слово надається народному депутату України Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". Будь ласка. 12:17:03 ЮРЧИШИН Я.Р. Шановні колеги, насправді треба виходити раціонально. Якщо судова реформа є однією з перших вимог наших міжнародних партнерів, ми не можемо залишати комітет без голови, тому це голосування цілком логічне. Але хотілось би підняти питання, яке перед тим піднімала питання голова і представники Комітету з питань євроінтеграції, коли у нас дуже багато депутатів, достатньо багато, не закріплені за комітетами і не працюють в комітетах. Так само багато є питань про переходи між комітетами, нам нарешті до цього треба прийти. А до того, що говорив колега з "Європейської солідарності", зараз ми створили підготовчу групу, власне, по взаємовідносинах опозиції і більшості. Я дуже запрошую як голова цієї підгрупи фракції дати своїх делегатів у цю робочу підгрупу, бо насправді нам точно треба визначитись, в якому форматі ми надаємо контрольні функції: чи за механізмом д'Ондта, який діє в Європарламенті, чи якимось іншим механізмом. Але те, що в демократичній державі не може бути більшість голів комітетів від однієї політичної сили, це все-таки правда, і з цим треба щось робити, принаймні в наступному парламенті. Дуже дякую віцеспікеру пану Корнієнку за активізацію цього питання. Це, до речі, теж євроінтеграція. За дану постанову ми будемо голосувати. Дякую. Дякую, шановний пане голово. Дивно чути про попрання прав опозиції від представника коаліції Верховної Ради попереднього скликання. Хто заважав прийняти Закон про парламентську опозицію? Щодо сьогоднішнього голосування. Це однозначно, в 19-му році ми ударили по рукам і кожен отримав свою квоту, це квота відповідної фракції, а народні депутати мають право працювати в комітетах. Прошу якомога швидше дати можливість нашим колегам працювати. Дякую. Дякую. І, будь ласка, завершальний, Бабак Сергій Віталійович. Завершальна промова і переходимо до прийняття рішення. Сергій Віталійович Бабак, фракція політичної партії "Слуга народу". 12:19:24 БАБАК С.В. Колеги, пропоную не витрачати далі час і перейти до голосування. Дякую. Прекрасний конструктивізм. Шановні колеги, прошу народних депутатів… Шахов Сергій Володимирович. І після цього голосуємо. Будь ласка, Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, ми неповинні забувати, що дійсно народний депутат получає заробітну плату, коли працює в комітеті. В цій залі є депутати, які вже три роки не можуть потрапити до комітету. Я хочу вступитися навіть за Сергія Васильовича Магеру, якого зараз тут немає присутнім, і його не призначають в комітет, я не знаю, спеціально чи не спеціально. Руслане Олексійовичу, будь ласка, включіться в цей процес. Ну дійсно народний депутат повинен працювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер Постанови 7599). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний у нас законопроект 7398. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій (це друге читання). Ми домовлялися, що в нас народна депутатка Плачкова поставить дві свої... одну, одну свою поправку, і ми переходимо до голосування. Друзі, не розходьтеся.

Колеги, ми прийняли Закон "Про публічні електронні реєстри", ми визначили там чітку таку ієрархію всіх реєстрів, а також вичерпний перелік цих реєстрів та повну назву цих реєстрів. Ми визначили, що до базових реєстрів належить Єдиний державний реєстр адрес та реєстр будівель та споруд. І зараз цим законопроектом ми фактично фактично започатковуємо роботу цих реєстрів, але є один нюанс: в різних законопроектах вони називаються по-різному. І буде дуже велика і юридична плутанина, і буде дуже багато проблем у уряду щодо підготовки нормативної бази до цих законопроектів. Тому я прошу цю поправку підтримати і упорядкувати це питання, щоб реєстр у всьому законодавстві називався однаково. Дякую. Позиція комітету – відхилити цю поправку. Але сьогодні комітет не заперечує і просить розглянути слушну пропозицію пані Плачкової. Шановні колеги, тоді давайте, підводимо підсумки. 157 поправка народної депутатки Плачкової. Комітет її відхилив, але ви почули обґрунтування авторки поправки, ви почули позицію особи, яка представляє комітет. Тому я ставлю на голосування 157 поправку до цього законопроекту. Прошу голосувати.

За-250 Рішення прийнято. Переходимо до прийняття закону в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій (реєстраційний номер 7398). Прошу народних депутатів голосувати.

За-280 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги! Далі ми домовились: 7352 без постановки поправок, одразу голосуємо. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (реєстраційний номер законопроекту 7352). Прошу народних депутатів голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Також, народні депутати, ми без обговорення прийняли рішення прийняти проект Закону 7412. Тому я ставлю одразу пропозицію... А, одна поправка. На підтвердження. Федоре Володимировичу, займайте своє місце. Хто буде ставити на підтвердження одну поправку? Рахманін Сергій Іванович. Одна поправка на підтвердження. Будь ласка. Сергій Іванович Рахманін, ми розглядаємо вже законопроект, по якому ви мали одну поправку на підтвердження поставити. Дякую. Шановні колеги, прошу поставити на підтвердження правку номер 10. ГОЛОВУЮЧИЙ. А про що вона? 10 – це поправка Арахамії, Безуглої, Безгіна, Веніславського, да, і інших, і Рахманіна в тому числі. Сергій Іванович Рахманін, будь ласка. Слухайте, одну секундочку, друзі, давайте якось сконцентруємося, ми всі на роботі. Мені сказали, що ви хочете поставити 10 поправку, обґрунтуйте чому, вона комітетом врахована.

я би просив би цю правку відхилити, ця позиція погоджена і з членами комітету, і з військовими, на прохання наших колег з Міністерства ветеранів, які вважають, що відхилення цієї правки покращить ефективність Міністерства у справах ветеранів по адаптації військовослужбовців, які повертаються до мирного життя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету, Федір Володимирович. Сергій Іванович, абсолютно правильно сказав. В результаті прийняття цієї правки ускладнюється механізм адаптації військових, які звільнені з військової служби. Тому відхилення цієї правки лише покращить загалом функціонування цього механізму, який і передбачений цим законом. Прохання цю правку не підтримувати. Добре. Шановні колеги, я ставлю цю поправку 10-у до цього законопроекту на… Ця поправка підписана всіма членами комітету, але зараз позиція, я так розумію, інша. Тому 10 поправка народного депутата Арахамії і інших, вона комітетом врахована. Народний депутат Рахманін ставить її на підтвердження, комітет погоджується, що вона не може бути в цьому законі, тоді прошу визначатись та голосувати.

За-22 Рішення не прийнято. Правка залишається відхиленою. Тому переходимо до прийняття рішення в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя (реєстраційний номер 7412). Прошу народних депутатів голосувати.

За-286 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – 7415. Ми домовились: 1 хвилина – Федина, і після цього ми переходимо до голосування. Будь ласка, народна депутатка Федина. Властиво дві правки, але одна хвилина. Я хотіла би… Оскільки правки були відхилені і мені було пояснено, чому саме відхилено: з огляду на те, що добровольчі формування територіальних громад не належать до військовослужбовців Збройних Сил України. Але я хочу підняти на майбутнє питання про те, що є добровольчі формування територіальних громад при територіальній обороні у зонах бойових дій, які дійсно так само беруть участь у тих чи інших заходах оборони української держави, їм, на жаль, на даному моменті не гарантовано жодного соціального захисту. Акцент був на тому, що це їхнє рішення не оформлятися офіційно, але так само боронити Україну. Але вони мають посвідчення, вони мають зброю, вони патрулюють, вони захищають Україну, але їхній статус нічим не захищений. І у випадку поранення чи у випадку загибелі, чи інвалідності у них немає жодної підтримки. Тому я би дуже просила на майбутнє Комітет з питань безпеки і оборони так само вирішити цю проблему. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 16 зі значком 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги) (реєстраційний номер проекту 7415). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-283 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7464 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період. По цьому законопроекту, там мали поставити поправку на підтвердження. Одна хвилина, теж Федина, да? Будь ласка, Федина Софія Романівна і після цього голосуємо, одна хвилина. Правку не треба буде ставити на підтвердження, тому що в конструктивному діалозі все було вирішено. Я хочу дуже подякувати комітету за конструктивну працю і за реальне бажання забезпечити рівні можливості військовослужбовців чоловіків і жінок, подружжя, у випадку догляду за дитиною. Я нагадаю, що це є стандарт НАТО, що військовослужбовці родина має право вирішувати, хто іде у декретну відпустку по догляду за дитиною і наразі, в даному законопроекті, ці питання вирішені. Дякую. Дякую. Шановні колеги, тоді переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період (реєстраційний номер 7464). Прошу народних депутатів голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект ми домовились розглянути без обговорення. Тому я ставлю одразу пропозицію прийняти і другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягатимуть призову під час мобілізації (реєстраційний номер 7481). Прошу народних депутатів голосувати.

За-282 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект – це перше читання, ми теж домовились без обговорень, тому я одразу ставлю пропозицію, 6480. Ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 проекту Закону про географічні зазначення спиртних напоїв (реєстраційний номер 6480). Прошу народних депутатів голосувати.

За-266 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6480. Прошу народних депутатів голосувати.

За-227 Рішення прийнято. Дякую. Йдемо далі, шановні колеги, наступний законопроект 6060. Ми домовились без обговорення, без поправок. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (реєстраційний номер 6060). Прошу народних депутатів голосувати.

За-260 Рішення прийнято. Наступний законопроект – це 7422. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану. Тут була домовленість така, що ставиться одна 26 правка на підтвердження Железняком, чи ким з "Голосу"? А, я перепрошую. Клименко Юлією Леонідівною, 26 поправка, я розумію, і після цього голосуємо в цілому. Будь ласка, Юлія Леонідівна. Прошу не розходитися. 12:35:57 КЛИМЕНКО Ю.Л. Шановні колеги, це гарний і правильний закон, але якимось чином в останній момент туди попала номер 26, яка говорить про те, що відбувається фінансування лікарень на окупованих територіях, на неконтрольованих українською владою територіях. Тому дуже попрошу цю правку все-таки з цього закону і ця правка ніякого відношення до цього закону не має. Вона взагалі якимось дивним чином там з'явилася. Дуже прошу вас всіх підтримати і забрати цю правку із закону і тоді ми, безумовно, його підтримаємо, тому що це правильний і гарний закон. Тому прошу проголосувати і провалити цю правку номер 26. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Яка позиція комітету? Я перепрошую, Оксана Олександрівна Дмитрієва. Комітет підтримав цю правку, але ми зараз виносимо її на розгляд залу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно, зрозуміло. Шановні колеги, тоді я ставлю 26 поправку авторства Радуцького, Дмитрієвої і інших. Вона комітетом врахована. Водночас народна депутатка Клименко ставить її на підтвердження. Тому прошу голосувати.

За-143 Рішення не прийнято. Правка вважається відхиленою. Колеги, переходимо до прийняття рішення по закону. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичним поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану (реєстраційний номер законопроекту 7422). Прошу народних депутатів голосувати.

За-271 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю! Йдемо далі, шановні колеги. Далі у нас 7475. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-229 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

За-227 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися два – за, два – проти і голосуємо, правильно я розумію? Будь ласка, прошу записатися: два – за, два – проти.

Ми розглядаємо зараз цей законопроект в той момент, коли до нас надходить інформація про те, наскільки багато жертв після того, як рашисти здійснили найгірший злочин воєнний, який можна здійснити: обстріляли табір з нашими військовополоненими. Цей законопроект, який ми зараз з вами розглядаємо, в часи війни, в принципі, ну, його пр иймати не дуже добре, тому що, як зазначило ГНЕУ, він розпорошує те, що… вибачте, мені важко говорити, тому що сьогодні загинув мій товариш. цей законопроект розпорошує повноваження прикордонників, але найголовніше, він дає інший момент. Можна буде будь-кого, в тому числі як і бійців батальйону Шейха Мансура, з яких когось приписали до кримінальних авторитетів, просто видворяти за межі країни. Я дуже прошу, ми хоча б в першому читанні якщо будемо голосувати, то доопрацювати до другого читання. Але найголовніше, я хочу закликати до іншого. Після цього ми будемо розглядати заяву, звернення до Європейського Союзу і країн Великої сімки для того, щоб обмежити фінансові можливості для Російської Федерації. І ця заява дуже важлива для того, щоб нарешті рашисти припинили купляти зброю або частини до тої зброї закордоном в обхід санкцій, щоб убивати наших військових. І тому я дуже прошу наступний законопроект, проект Постанови 7582 про звернення до Євросоюзу і Великої сімки щодо фінансових обмежень Російської Федерації проголосувати… шановні колеги, ще один виступ і після цього переходимо до голосування. Я запрошую до слова Швачка Антона Олексійовича, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка.

Вітаю, шановні колеги. Є в мене 2 хвилини. Попрошу всіх запросити знову до зали наших колег народних депутатів, тому що закон дуже-дуже важливий. Хто читав цей законопроект і підходили навіть до всіх членів нашого комітету, говорили про висновок ГНЕУ, начебто він дуже-дуже негативний. Друзі, колеги, будь ласка, не вбачайте в цьому якісь страшні речі, про які деякі колеги мені говорили. Я вам приведу невеличкий приклад. Всі ми пам'ятаємо, як заходили через Чорнобильську зону, а вона є охоронною, рекреаційною і таке інше. Таких зон у нас дуже багато. В цьому законопроекті проситься просто виділити смугу 2 кілометра. Згідно цієї смуги можна було б замінувати, відреагувати на такі напади, і таких дуже багато речей в цьому законопроекті. Так, ще до другого читання будемо будемо покращувати і з Міністерством сільського господарства, і з іншими колегами, які працювали над цим законопроектом, в тому числі з Міністерством оборони. І також дуже важлива координація між силами сектору безпеки і оборони в різні часи: військовий, особливий і в мирний час, який, я впевнений, настане. Дякую, колеги. Прошу підтримати. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Я ставлю… Будь ласка, тому я і кажу, я прошу запросити народних депутатів до зали. Шановні колеги… Будь ласка, народні депутати, займіть свої робочі місця і ми будемо переходити до прийняття рішення.

Це не перерва, це я набираюся духу. Шановні колеги, будь ласка, народні депутати, займіть свої місця і переходимо до… В нас залишилося ще два питання, друзі. Це проголосуємо і наступне. Проголосуємо і після цього в нас завершення сьогоднішнього дня. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України, реєстраційний номер проекту 7475. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-206 Рішення не прийнято. Тоді повторне перше, будь ласка. Я ставлю пропозицію направити цей законопроект 7475 на повторне перше читання. Прошу народних депутатів голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Закон направлено на повторне перше читання. Шановні колеги, наступна… Я перепрошую. Олександр Сергійович оголошення зробить. І переходимо до завершального питання.

міжфракційного депутатського об'єднання "Морська економіка і безпека України". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів Клименко Юлію Леонідівну та Ковальова Артема Володимировича. Вітаємо! Дякую. Вітаємо колег. Будь ласка, хто буде? Ірина Володимирівна Геращенко з процедури, будь ласка. ми говоримо про страшні втрати українців, чергові. І вже вісім тижнів не підписано законопроект, вісім тижнів, №7449, про заборону російської книжної продукції в Україні. Будь ласка, нагадайте в Офісі Президента про необхідність підписати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ірина Володимирівна, якщо питання береться з процедури, це процедура ведення… Ще раз, ви взяли з процедури і тому я вам надав з процедури, але ви говорили не з процедури. Давайте все-таки не зловживати правами народного депутата, це буде правильно. Переходимо до 7582. Шановні колеги, проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Європейського Союзу та країн Групи Семи як засновників міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей (FАТF) з приводу посилення боротьби з відмивання коштів та з коштами кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій і які сприяють продовженню російського вторгнення на територію України. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-237 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. Ви готові без обговорення? Добре, бо в мене написано з обговоренням. З обговоренням? Колеги, наполягають з обговоренням. Тоді прошу голосувати тоді скорочену процедуру щодо розгляду законопроекту 7582. Прошу голосувати. За-214 Рішення прийнято. Прошу записатися: два – за, два – проти, для того, щоб обговорити це питання.

Прошу передати слово Володимиру Ар'єву. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Ар'єв. На початку цього місяця депутати з різних фракцій з'їздили на дуже цікаву і важливу конференцію в Бухарест, організовану американськими республіканцями. Конференція, міжпарламентська конференція, в якій брали участь 56 країн світу з питань розвідки і з питань розвідки і безпеки. І на цій конференції ми дуже добре попрацювали всіма фракціями. І як наслідок роботи ми подали, я разом із колегами із чотирьох фракцій "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина" проект Звернення до Європейського Союзу та країн "Великої сімки" як засновників FATF для того, щоб ухвалили більш серйозні заходи для протидії відмиванню брудних терористичних коштів Російської Федерації. Російська Федерація зараз послуговується дуже багатьма інструментаріями, зокрема питанням того, що багато коштів, зокрема, у відповідних офшорних структурах недомасковані. Вони використовують інструментарій такий, як віртуальні активи в "сірій" зоні. речі на сьогодні є не до кінця врегульованими. Абсолютно всім, хто був у Бухаресті на цій конференції, я пропонував стати співавторами. Хто захотів, той став. Ще раз повторюю: чотири фракції, представники чотирьох фракцій стали, підписали цю заяву. І я звертаюся зараз до вас. Заради пам'яті тих, кого вбили сьогодні в Оленівці, заради тих, кого знищили за останні пів року рашисти, проголосувати це звернення для того, щоб обрізати рашистам фінансування із-за кордону, яке вони досі сьогодні отримують.

Шановні колеги, насправді, що стосується звернення до FATF, це питання носить глобальний характер. Над цим зараз працює Офіс Президента України, народні депутати. Вдячна, звісно, "Євросолідарності" за цю ініціативу. Але, власне, у нас звернення до FATF має обмежуватися лише двома вимогами. Перше. Виключення Російської Федерації з країн-членів FATF. Виключення всіх

в чорний список FATF, що якраз і дозволить обмежити фінансові операції з Російською Федерацією і якраз зробить так, щоб Російська Федерація стала просто изгоем у фінансовому світі. Все, що описано в даній постанові, з великою повагою до колег, вже робиться на міжнародній арені. Нам потрібно якраз зосередитись на чистій конкретиці – заблокувати Росію і виключити її з країн-членів FATF. Це все. І ця відповідна постанова буде зареєстрована найближчим часом. Закликаю колег її також підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Клименко Юлія Леонідівна, фракція "Голос" і після цього переходимо до голосування, колеги.

і їх більше фінансова система нікому не буде потрібна. Тому давайте голосувати і головне робити все можливе, щоб справді це відбулось в якихось межах, краще в тих, в яких описали мої колеги в своїх виступах. Дякую. Дякую, шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Європейського Союзу та країн Групи Семи, як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з приводу посилення боротьби з відмивання коштів та з коштами кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій і які сприяють продовженню російського вторгнення на територію України (реєстраційний номер постанови 7582). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-237 Рішення прийнято. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершений. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання вам буде повідомлено завчасно. Продовжуємо працювати на перемогу і слава Україні! Дякую